danas su na dnevnom redu dva zakonska predloga i dva predloga odluke koje se odnose na kadrovska pitanja.Kao prvu tačku naše današnje rasprave imamo izmene i dopune Zakona o o privrednim društvima, zatim, Sporazum sa Kraljevinom Norveškom o poljoprivrednim proizvodima, Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i Predlog odluke o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti.Kao ovlašćeni predstavnik poslaničkog kluba SPS, osvrnuću se na sve četiri tačke, kako bih približio građanima ono o čemu ćemo danas govoriti ovde u plenumu.Ukoliko krenemo od same definicije, privreda predstavlja osnovnu društvenu delatnost jednog društva. Samim tim, privredna društva i preduzetnici koji su nosioci privrednog razvoja veoma su važan deo te privrede. U savremenom društvu u kojem živimo važno je imati viziju, a zajednička vizija svih nas ovde je da Srbija bude zemlja najboljih prilika za sve njene građane.S

je u Srbiji uprkos pandemiji u toku prošle i ove godine ostvarila pozitivan rezultat. Najveći profit zabeležen je u sektorima trgovine na veliko i malo, građevinarstvu, poljoprivredi i energetici, dok su najveći teret same pandemije podneli hotelijeri i ugostitelji.U prvoj godini pandemije privredna društva su povećala broj zaposlenih za oko 43.500, a ovaj trend se nastavio i ove godine, posebno u sektorima trgovine i građevinarstva.Nedavno je navršeno i godinu dana ove Vlade, što je bila prilika da sumiramo sve rezultate onoga što je u ovom periodu i urađeno.Kroz programe finansijske podrške malim i srednjim preduzećima u navedenom periodu Ministarstvo privrede je obezbedilo investicije u iznosu od 11 milijardi dinara i realizovalo 76 projekata u 56 lokalnih samouprava. Usvojena je i Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije do 2030. godine.U Srbiji je za prvih sedam meseci ove godine osnovano skoro 5.500 privrednih društava, što je za 3,2% više nego u istom periodu prošle godine. Takođe, već postoji u Srbiji i povoljnije poslovno okruženje.Ono što je cilj izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima je da doprinese većoj pravnoj sigurnosti, povećanju transparentnosti prilikom zaključivanja poslova, da se podigne nivo svesti direktora i članova nadzornog odbora pri zaključivanju pravnog posla, kao i da garantuje transparentnost podataka o visini i strukturi naknada menadžmenta akcionarskog društva. Da bi se povećala korporativna transparentnost, odgovornost direktora, posebno je važno da se objavi svaki element i ukupan iznos naknade.Ovaj zakon uticaće i na uslove konkurencije na taj način da će društva koja budu imala transparentniju politiku naknada, kao i ona koja budu utvrdila identitet svojih akcionara, biti sigurnija za ulaganje stranih investitora i biće prepoznata kao pouzdaniji poslovni partneri. Na taj način stimulisaće se privredna aktivnost i povećaće se tržišna konkurencija. Takođe, stvoriće se uslovi za povoljniji nivo investicione aktivnosti i bolje poslovanje privrednih subjekata.Sve

Predložene izmena ovog zakona jesu neophodne, između ostalog i u cilju poboljšanja naše pozicije na Duing biznis listi Svetske banke o uslovima poslovanja.Takođe, danas na dnevnom redu imamo i Sporazum o poljoprivrednim proizvodima sa Kraljevinom Norveškom. Naši značajni diplomatski odnosi postoje već preko 100 godina. Mi sa Norveškom imamo više od 20 potvrđenih bilateralnih sporazuma iz različitih oblasti.Uprkos tome što je Norveška priznala tzv. državu Kosovo i što je glasala za prijem Kosova postoji dobra, pre svega, ekonomska saradnja, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom nivou, prvenstveno u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini iz 2010. godine koji je zaključen između Republike Srbije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu, poznatije kao EFTA. Ovim Sporazumom se predviđa potpuno ukidanje carina na industrijske proizvode i time je otvoreno tržište tri evropske zemlje za naše proizvode.Srbija ima i pojedinačne sporazume o poljoprivrednim proizvodima sa državama članicama EFTA, a o čemu će mnogo detaljnije govoriti moja koleginica, narodna poslanica Dijana Radović.Ono što ja želim da istaknem jeste investicija „Telenora“ u iznosu od 1,5 milijardi evra koja je jedna od najvećih pojedinačnih investicija u Srbiji, ali i najveća norveška investicija u našoj zemlji. Norveška je zainteresovana za dalje intenziviranje ekonomske saradnje sa Srbijom, povezivanjem poslovnih ljudi dveju zemalja, kao i za saradnju u oblasti inovativnih tehnologija i održivog razvoja.Takođe, razvoja.Takođe, želim da naglasim da ima prostora da se unapredi i saradnja u oblasti kulture, posebno imajući u vidu da preko 10.000 naših sunarodnika živi u Norveškoj.Na samo karaju, ali ne i najmanje važno, Norveška se pokazala kao iskren prijatelj Srbije i njenih građana. Podsetio bih ili informisao one koji to ne znaju da je Norveška

SPS.Danas, razmatramo i dva predloga odluka o kadrovskim rešenjima. Reč je o Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisiji za hartije od vrednosti.Na

To je veoma važan zakon, možemo da kažemo, i sistemski koji uređuje pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode svi državni organi kako bi za sebe pribavili određeno dobro, uslugu ili obezbedili određene radove.

komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama samostalan i nezavistan organ Republike Srbije koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa ovim zakonom. Ima status pravnog lica i za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini kojoj dostavlja godišnji izveštaj.Takođe, predsednika i članove same Komisije bira i razrešava Narodna skupština, tako da danas pred sobom imamo biografije kandidatkinja. Svaka od njih ima dugogodišnje radnog iskustvo u poslovima koji se tiču javnih nabavki, izuzetne stručne i profesionalne kvalifikacije i poseduju i sam sertifikat.Na samom kraju, par rečenica i o poslednjoj tački koju imamo danas na dnevnom redu. Kada pričamo o tržištu kapitala, ne možemo a da ne konstatujemo da je usled pandemije ono zaista u jednoj velikoj krizi za čije posledice će trebati vremena da se sagledaju.U

koji je prvi takav dokument koji je naša Vlada donela sa ciljem da se pruži podrška održivom ekonomskom rastu i poveća nacionalna konkurentnost kroz dobro, funkcionalno tržište kapitala. Razvijena i efikasna tržišta imaju ključnu ulogu u finansiranju ekonomskog rasta i obezbeđivanju finansijske stabilnosti.Komisija za hartije od vrednosti je samostalna i nezavisna državna organizacija, regulator je tržišta kapitala koja je osnovana još 1990. godine. Njen osnovni zadatak je zakonito, pravično i transparentno funkcionisanje tržišta kapitala, zaštita investitora. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti ona takođe odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. U okviru svoje izborne funkcije, Narodna skupština bira i razrešava predsednika i članove Komisije za hartije od vrednosti.Mi danas pred sobom imamo biografije imamo biografije kandidata za predsednika i četiri člana. Te biografije zaista ulivaju poverenje da će spoj kontinuiteta u vidu predsednika i dva člana u reizboru, u reizboru, kao i dva nova predložena kandidata u ovako izazovnim vremenima za tržište kapitala dati najbolje rezultate. Ovo govorim, imajući u vidu, njihovo iskustvo i poslove koje su do sada obavljali.Posebno imam zadovoljstvo da je prepoznat i kvalitet predloga poslaničke grupe SPS. Radi se o Ireni Radulović koja je završila Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, koja ima 10-godišnje radno iskustvo u sektoru bankarstva, a od 2012. godine radi u Komisiji za hartije od vrednosti na različitim poslovima. Verujemo da će svojim znanjem, iskustvom i moralnim vrednostima na najbolji mogući način doprineti radu i funkcionisanju

što bih na samom kraju i naposletku svog izlaganja iskoristio priliku, s obzirom da sutra neće biti te mogućnosti, želim da čestitam svim građanima Republike Srbije 11. novembar – Dan primirja, odnosno za nas dan pobede u Prvom svetskom ratu. 11. novembra 1918. godine, u 11.00 časova, centralne sile su potpisale kapitulaciju čime je i zvanično prekinut taj surovi, do tada poznati, Veliki rat. novembar nas sve obavezuje i podseća na žrtvu i junaštvo naših predaka, zahvaljujući kojima mi danas možemo da uživamo u slobodi i zahvaljujući kojima mi danas imamo suverenitet. Slava im i hvala za sve.

Hvala, potpredsedniče Krkobabiću.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarka, dobar je osećaj biti član SNS kada se govori o privredi, kada se govori o zakonskoj regulativi koja treba da unapredi privredni ambijent, koja treba da unapredi sve ono što je Republika Srbija, zahvaljujući naporima našeg predsednika i Vlade Republike Srbije, uradila na planu privrednog razvoja u prethodnih nekoliko godina. U tom domenu, kada je u pitanju liberalizacija našeg tržišta, kada je u pitanju unapređenje ambijenta, naravno da ćemo snažno i posvećeno raditi ovde u parlamentu na tome da ti uslovi budu što bolji, da sve one institucije koje imaju uticaj na poslovni ambijent budu što bolje, efikasnije i prilagođene i primerene privrednom razvoju i onim ljudima koji pune budžet Republike Srbije, koji plaćaju porez u našoj državi, a to su privrednici.Ono što je

tržište na kome će, naravno, uz jednake šanse moći da se nadmeću i domaće i strane kompanije, tržište kakvo imamo danas, tržište koje diktira taj tempo privrednog razvoja da Srbija bude prva zemlja u Evropi po kumulativnom rastu od 7,5% u 2020. u 2020. i 2021. godini.Tržište koje danas podrazumeva takav ambijent da svako ko želi da radi, svako ko želi posao može da se zaposli u privatnom sektoru, ali može i da razmišlja o tome da radi u državnom sektoru i državnoj administraciji, s tim što smo mi promenili apsolutno taj, hajde da kažem, način razmišljanja ili ti „majn set“ i primenili i prilagodili državnu administraciju potrebama građana i potrebama privrede.Danas je ovo država koja zna kako da upravlja državnim sredstvima, kako da upravlja na najbolji mogući način budžetom, kako da ima sve veći broj iznos kapitalnih investicija, ulaganja u tvrdu i meku infrastrukturu, ulaganja u zdravstvu, ulaganja u autoputeve, u železnice i naravno, državna administracija i to nam jeste cilj, treba da bude maksimalno efikasna i da bude posvećena privrednicima. Dakle, da bude najbolji mogući servis privrednicima i građanima. I to je ključna stvar kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju ambijent koji smo mi uspeli da uradimo i da promenimo.Vi ste imali jednu situaciju da je jednostavno taj način razmišljanja bio takav da je bilo najlakše u tom nekom prethodnom periodu oglobiti privrednike, da ako je loša ekonomska situacija u zemlji da za to okrivite privrednike. Danas je sasvim sasvim drugačija situacija. Danas imamo i važan je jako dan da naša Privredna komora Srbije otvara svoje predstavništvo u Jerusalimu, u skladu, naravno sa onim što smo potpisali u Vašingtonu, u skladu sa Vašingtonskim sporazumom, što će naravno da da još jedan dodatni impuls razvoju naše privrede, posebno po pitanju turizma, razvoju novih, odnosno informacionih tehnologija i vojne saradnje sa Izraelom, što će biti jedan od strateških značaja za našu za našu zemlju.To sve što radimo danas u parlamentu po pitanju unapređenja zakonske regulative, radimo u tom smeru da ispunimo plan predsednika Aleksandra Vučića Srbija 2025. godine. To jasno govori o tome da Srbija ima jasan plan sopstvenog razvoja, jasan plan razvoja privrede, ravnomernog regionalnog razvoja, razvoja infrastrukture koji će dovesti do toga da nezaposlenost u Srbiji bude još manja, da ima puno, puno više mogućnosti posebno za mlade visokog kvalifikovane i visokoobrazovane ljude, da se zapošljavaju, da pokreću sopstvene biznise, da pokreću sopstvene privatne i poslovne inicijative kako bi mogli da ostanu ovde, da žive, da zasnuju svoje porodice i da na taj način ispunimo i onaj deo koji koji se tiče strategije demografskog razvoja i očuvanja naše nacije, naše države u smislu osnaživanja naše populacije i one politike predsednika Aleksandra Vučića koji je na početku svog mandata dao sebi za cilj da nas ima više i da ta politika podsticaja i populacione, i demografske politike bude jača, snažnija i bolja. Ona ne može da se ostvaruje ako nemate jaku ekonomiju, ako nemate žilavu ekonomiju koja se pokazala žilavom tokom ovog perioda od 2020. i 2021. godine, pandemijskog perioda kada su mnoge razvijenije države do juče imale jako velike padove njihove privrede i privredne aktivnosti.Neke zemlje, recimo, kao Austrija su došle do toga da stopa nezaposlenosti bude dvadesetak procenata, za sve to vreme Srbija zahvaljujući jasnim, konciznim i dobrim merama, kada je u pitanju privreda, subvencijama i podsticajima koje smo davali posebno privatnom sektoru, je uspela ono što je možda uspelo i pošlo za rukom samo nekoliko zemalja u celom svetu, a to je da održi sve svoje sektore industrije i da uradi ono što je bilo ključno za budućnost naše zemlje u 2020. godini, a to je da nijedan jedini investitor, nijedan jedini investitor koji je bio zainteresovan da investira ovde u Srbiji, nije odustao od investicije u Srbiji.Niko nije odustao i sada imamo tu situaciju da bukvalno imamo otvaranje i polaganje kamena temeljca za nove fabrike za desetak dana, širom Srbije od Beograda, Pančeva, Vranja, severa Subotice, Novog Sada. Dakle, u svim delovima Republike Srbije imamo nove fabrike, nove pogone, novu opremu, nove mašine, nova radna mesta, nove investitore i pri tom vodimo računa ne samo da zasnivamo svoju privredu na stranim investicijama, jako je dobro što smo i ove godine šampioni u privlačenju stranih i direktnih investicija, ali ono što je još veći rezultat ove Vlade i ove države i našeg predsednika je to da imamo žilaviji sektor, posebno sektor malih, mikro i srednjih preduzeća koja su domaća.Prvi put ja mislim, u proteklih tridesetak godina imate situaciju da se više preduzeća tokom jedne godine otvori nego što se zatvori. Taj trend je bio katastrofalan, obzirom da poslovni ambijent nije bio dobar, obzirom da poreska politika, monetarna politika nisu bile dobre, nisu bile predvidive. Danas zahvaljujući tom jednom strateškom pristupu imamo takvu situaciju da je jednostavno otvarati biznis ovde u Srbiji bilo gde, ne samo u Beogradu, može da se uradi vrlo brzo, efikasno i možete da planirate svoj posao, ne za narednih šest meseci, godinu dana, nego možete da ga planirate i za pet, deset godina, obzirom da je Srbija jedna stabilna zemlja koja vodi računa o svojoj ekonomiji, ali naravno i o političkoj stabilnosti, što je naravno za privrednike i investitore jako važno. To pokazuje i činjenica da Srbija podrazumeva čak 61% investicija od svih investicija u region zapadnog Balkana.Možete da zamislite koji je to rezultat? Možete da zamislite taj rejting, taj ugled Republike Srbije kada 61% svih investicija u sve zemlje zapadnog Balkana se sliju u Republiku Srbiju.Danas je Srbija saobraćajni hab, danas je Srbija hab kada je u pitanju proizvodnja, kada je u pitanju turizam, kada je u pitanju avio saobraćaj, kada su u pitanju informacione tehnologije. Sjajna je vest od pre neki dan, upoznala je javnost sa tim premijerka Ana Brnabić, da ćemo u ovoj godini ostvariti više od dva miliona evra prihoda od sektora informacionih tehnologija i to svrstava Srbiju red država koje se na jedan nezaustavljiv način, dinamičan način modernizuju i koje su pronašle put da kroz inovativne tehnologije, kroz inovacije, kroz ljude koji ovde žive i rade, može da stvara dodatnu vrednost i može da bude konkurent ne samo ovde u regionu, nego i u razvijenim državama i u Evropi i celom svetu.Da li je neko do pre samo nekoliko godina mogao da zamisli da će Srbija da bude šampion u softverima, u igricama, u mnogim aspektima kada su u pitanju informacione tehnologije, u procesu digitalizacije? Smejali su nam se ovde u ovom parlamentu, smejali su se i sprdali sa tim i govori šta će nam digitalizacija, a u nekim delovima Srbije nema ni kanalizacije. Nema zahvaljujući njima, nema zahvaljujući tome što ništa nisu radili, što njih nije zanimalo da li neka Borča ili Krnjača, koje su u Beogradu, u opštini Palilula, imaju kanalizaciju ili nemaju, zato što su oni živeli i žive i dan danas u krugu dvojke. Zato što to njih ne zanima. Zato što je njima dobro. Oni žive na Vračaru, živeli su na Dedinju, živeli su po svojim vilama i rezidencijama na Senjaku, a za građane Republike Srbije, za običan narod, običan svet ih je bilo baš briga.Onda su nas našli da kritikuju zato što implementiramo i što uvodimo proces digitalizacije koji nas je spasao u ovoj pandemiji, gde smo pokazali da proces vakcinacije možda radimo i najbolje na svetu, da smo država koja je najorganizovanija, da smo država ima jako dobar krizni menadžment zahvaljujući predsedniku Republike, zahvaljujući njegovoj viziji Srbije, ne za pet godina.Mi danas govorimo o Srbiji kako ona treba da izgleda za 20 godina. Mi danas gradimo metro, mi danas krećemo da gradimo metro, mi gradimo i završavamo „Beograd na vodi“ i spuštamo ovaj grad na reku. To građani Srbije vide, to građani Srbije prepoznaju, zato Vučić danas ima plebiscitarnu gotovo podršku građana Republike Srbije od, više ne znam ni koliko, 65 do 70%. Naravno da su mnogi na domaćoj sceni, ali mnogi koji rade za određene strane centre moći kojima nije u interesu jaka i moderna Srbija, mnogima to nije bila, pogledajte samo od dobijanja državnosti, od Berlinskog kongresa 1878. godine, nikada nije bila u interesu, posebno velikim silama, jaka Srbija, posebno ona Srbija koja će imati izlaz na toplo more, koja će imati mogućnost da koristi sve moguće resurse koji su i bili na domak u to doba. Pa, i danas ne valja im ovakva Srbija, pa na neki način hoće da nam ugroze teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, pa posebno ne valja koja je ekonomski jaka, jer su navikli da izrabljuju ovu zemlju i navikli su da ostvaruju sopstvene interese, interese sopstvenih zemalja na kičmi i na grbači građana Republike Srbije.Od 2014. godine se sve to menja i danas imamo liderstvo i danas imamo takvog lidera koji isključivo vodi računa o interesima ove zemlje, o interesima građana Republike Srbije i o srpskim interesima. Dakle, to su prioritetni interesi za ovu državu, za ovaj parlament, za našu stranku, za predsednika partije i za sve one koji žele sa nama da učestvuju u procesu modernizacije Srbije i stvaranju jednog kvalitetnog ambijenta po svim pitanjima koji ima za cilj šta drugo nego blagostanje i bolji život i bolji standard naših građana.Ja ne mogu da ne pomenem i tu činjenicu da su pritisci na Srbiju u proteklih nekoliko meseci sve veći i veći. Da imamo jedan danas sasvim novi pristup kada su u pitanju ti pritisci, jednu mnogo jaču, snažniju, veću koordinaciju po pitanju pritisaka na našu zemlju i na našeg predsednika,

U tom pismu se pominje naša državna kompanija, koja je naše blago, koje je naš resurs i kojim ćemo naravno upravljati u narednom periodu kao jedna odgovorna vlast, kao ljudi koji vode računa o resursima svoje zemlje, iako su nas mnogi optuživali za to da ćemo da prodamo EPS, da ćemo da prodamo „Telekom“, da ćemo da rasprodamo sve resurse ove zemlje, pa na kraju krajeva optuživali su Vučića i licitirali sa datumima kad će da preda, kad će da potpiše priznanje tzv. Kosova od strane Republike Srbije. Ništa se od toga nije desilo.Sada vide da se radi o jednoj strašnoj i brutalnoj propagandi. I dan danas, pogledajte, sedam američkih kongresmena, vidite, slučajno, oni iz Njujorka, Ilinoisa, Kalifornije, pominju „Telekom“, pominju RTV „Pink“

budućnost „Telekoma“, za budućnost akcionara „Telekoma“ koji jesu građani Republike Srbije i za budućnost i demokratičnost medijske scene u Republici Srbiji.Ne treba da budete mnogo politički iskusni, ne treba da budete preterano ni obrazovani, ni pametni da vidite odakle tu vetar duva i da vidite da je to pismo u stvari pisano u koordinaciji nekih ljudi ovde u Beogradu, tajkunsko-političke te tzv. elite i predstavnika privremenih institucija u Prištini koji imaju jedan jedini cilj koji ne kriju, a to je da zauzmu sever Kosova i Metohije i da proteraju sve Srbe, da žive u jednoj monoetničkoj zemlji koju su oni zamislili u kojoj će da žive samo Albanci.Onda će oni naravno zajedno sarađivati raditi, jer baš briga ove iz Beograda, koje boli „Telekom“ i njegov rast, baš briga Šolaka i Đilasa i za „Telekom“, i za privatne medije ovde u Republici Srbiji, oni su u stanju da sarađuju sa svima, pa neka to budu u Vjosa Osmani, Aljbin Kurti i Špend Ahmeti i na kraju krajeva svako ko može da pomogne u tome da se uruši ugled Aleksandra Vučića, da se uruši ugled Republike Srbije i da oni kroz, kako oni to stalno govore i ne kriju, ukrajinski scenario, dođu na vlast u Republici Srbiji, zajašu ponovo na grbaču ovog naroda i ponovo krenu da se bogate i da pune svoje džepove ne vodeći računa apsolutno ni o jednom nacionalnom interesu, niti o interesu građana Republike Srbije.Prvi put imate tu koordinaciju tajkunsko-političke određene elite ovde u Beogradu,

bošnjački lobi u Americi, crnogorski lobi u Americi. Dakle, svi zajedno su se udružili da kažu kako Srbija ima maligni uticaj u ovom regionu.Čekajte regionu.Čekajte ljudi, hajde da vidimo ko je tu normalan? Srbija i Aleksandar Vučić koji je pokretač inicijative - otvoreni Balkan, koji nema kome nije pružio ruku i koji naravno javno govori, otvoreno govori o tome da je Srbiji u interesu stabilan region, da je Srbiji u interesu stabilna BiH, ali naravno nema problem da kaže da volimo i Republiku Srpsku i da ćemo štiti interese srpskog naroda gde god on živi.Mislim da je sada pravo vreme da pozovemo i da radimo na tome da imamo što veći konsenzus u našem društvu, što veći konsenzus i političkih partija i mi smo to pokazali kroz ove pregovore i razgovore i dijalog koji smo imali sa opozicionim strankama, posebno apostrofiram tu one stranke koje nisu želele prisustvo stranaca u okviru tog dijaloga, za njih imam veliko poštovanje, jer mislim da su ispoljili mnogo veće mnogo veće poštovanje prema svojoj državi nego oni koji su prizivali evroparlamentarce ovde, pa kada su došli evroparlamentarci i naravno nisu mogli da kažu drugačije nego kakvo je realno stanje videći i kakva su istraživanja na tržištu, videće, na kraju krajeva, kakvo je raspoloženje naroda u Republici Srbiji i oni su im rekli da oni imaju jedan jedini problem, a to je njihov rejting i podrška koju oni nemaju od strane građana Republike Srbije i jasno su im stavili do znanja da ni oni kao evroparlamentarci njih ne mogu da dovedu na vlast, da to može samo narod i da to mogu samo građani Republike Srbije.To je suština cele ove priče, jer ono što i sama ta činjenica da su pozivali strance da učestvuju u tom dijalogu, govori u prilog tim ljudima koji su se kao taj Dragan Đilas pre dve godine, odlazili u Ameriku. Nije ovo prvi put i nije sporno otići bilo gde i nije sporno biti opozicionar, ali Aleksandar Vučić kad je bio opozicionar, on se javljao normalno našim diplomatskim predstavništvima, uvažavao ovu zemlju.Onaj ko može da traži medijaciju, dolazak stranaca za rešavanje bilo kakvog unutrašnjeg problema u sopstvenoj zemlji, niti zna šta je država, niti poštuje svoju državu, niti zna šta je patriotizam. Zbog toga su uspeli za 12 godina da uruše sve ono što je u ovoj državi građeno od 1878. godine, do tada kada su oni došli na vlast. Rasturili nam ekonomiju, rasturili nam mogućnost da imamo bolju geopolitičku poziciju, da se bolje pozicioniramo. Rasturili nam socijalnu politiku. Rasturili su nam ovaj Beograd. Ravnomerni regionalni razvoj, ništa od toga. Ništa od njihovih fensi priča koje su pričali, od obećanja koje su ovde davali i u Skupštini i svuda dok su vladali celom Srbijom. Ništa od toga nije ostvareno.Sada Ništa od toga nije ostvareno.Sada uzimaju za shodno to da idu i da pljuju svoju zemlju

putem izbora. Ovde na vlast se dolazi tako što za vas glasaju građani Republike Srbije, a koliko možemo da vidimo ogromnu većinu glasova, i mi ne želimo ni na jedan način to da prokockamo, ima Srpska napredna stranka, ima predsednik Aleksandar Vučić, zato što volimo Srbiju, zato što gradimo Srbiju i sa tim poslom ćemo da nastavimo.Hvala. Zahvaljujem dr Marinkoviću na izlaganju.Ovim završavamo sa ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa.Pre nego što pređemo na listu, reč ima predlagač, uvažena ministarka Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem.Kratke uzvratne opaske na izlaganja svih vas koji ste se obratili građanima Srbije i komentarima o oba predloga zakona, dakle, Predlogu zakona o potvrđivanju izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.Prvi utisak je da su u načelu oba teksta potpuno nesporna, nekonfliktna, da naravno da sasvim sigurno ima detalja koji se mogu precizirati, dodatno razgovarati, ali da smo se razumeli da je Vlada dobro reagovala i prateći akcioni plan i evropske integracije Srbije kada je u pitanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, ali i blagovremeno potvrđivanje izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške.Potrošiću nekoliko minuta vašeg vremena samo da podsetim da je cilj dovođenja ovog sporazuma u vezu sa Odlukom Mešovitog komiteta između država EFTA i Srbije broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B, uz Sporazum o slobodnoj trgovini između države EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma proizvodi sa poreklom i metode administrativne saradnje koje je Narodna skupština potvrdila već u julu ove godine, kako bi se obezbedilo da se ovaj sporazum poziva na ažurirani Protokol B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i države EFTA.Naime, taj sporazum je zaključen u Ženevi, 17. decembra 2009. godine. Stupio je na snagu 1. oktobra 2010. i sastavni deo Sporazuma je Protokol B o definiciji pojma proizvodi sa poreklom i metodama administrativne saradnje, koji je u međuvremenu izmenjen, pa će vašim glasovima, a na predlog Vlade Republike Srbije, biti usaglašeno.Dakle, Republika Srbija je sa svakom državom EFTA, koju čine Švajcarska, zajedno sa Lihtenštajnom, Islandom i Kraljevinom Norveškom, zaključila Sporazum o poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi, koji čine deo instrumenta za uspostavljanje zone slobodne trgovine između Republike Srbije i država EFTA.Predviđeno je da izmena Sporazuma sa Kraljevinom Norveškom stupi na snagu istog dana kada i Odluka Mešovitog komiteta između država EFTA i Srbije, kako bi se obezbedilo da se ovaj sporazum poziva na ažurirani Protokol B uz Sporazum o slobodnoj trgovini.Odluka koju ćete svojim glasovima omogućiti govori ne samo o rutinskom ažuriranju sporazuma, nego i o tome da racionalno pristupamo kako poslovima svojih evropskih integracija, tako i saradnji sa zemljama koje nisu članice Evropske unije, ali se po standardima poslovanja, po standardima vladavine prava, poštovanja ljudskih prava, vrednosnih sistema koji se neguju u Kraljevini Norveškoj, Islandu i Švajcarskoj ne razlikuju od zemalja Evropske unije i Srbija ovim pokazuje spremnost da bude uklopljena u takav sistem vrednosti.Deo toga su i vaši komentari o Predlogu izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima, jer su se izdvojile nekako najčešće spominjane dve od nekoliko ponuđenih izmena. Jedno je unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva, a drugo usklađivanje sa odredbama Direktive Evropske unije iz 2017. godine 828 i ranije iz 2007, uz sve ostalo što nismo doveli u pitanje tokom ove rasprave, dakle, uključujući obavezno članstvo u elektronskoj upravi, uključujući sve što se tiče registracije, likvidacije i pojašnjenja iz pravnih okvira koji smeštaju privredna društva, akcionarska društva, d.o.o preduzetnike u pravni okvir.Zašto je očigledno da nas najviše zanimaju zaštita manjinskih članova društva i potpuno usklađivanje sa direktivama EU, bez obzira što će stupiti na snagu kad Srbija postane članica EU? Zato što imamo nepodeljenu svest o tome šta je strateški, šta je taktički i šta je definitivan i nepovratan pravac razvoja ekonomskog okruženja u Srbiji i koliko je važno da o tome sasvim jasno, nedvosmisleno, blagovremeno i tačno informišemo građane.Zašto je još važno da imamo svest o tome da izmene koje su pred nama, koje će vašom voljom, uz izmene koje ćete vi predložiti, stupiti na snagu, da će za neki period pred nama dočekati nove izmene i dopune? Zato što nam jedan od ovakvih zakona, kao što je Zakon o privrednim društvima, ključan za uređenje poslovanja razvoja, privređivanja jednog društva, pokazuje i nudi šansu da popričamo i o tome koliko nam se brzo promene dešavaju. Nama, našoj generacija, koja je sada živuća, za samo sto godina, ako pogledate, to su tri generacije, sve se tako korenito promenilo da ne možete da prepoznate planetu. To se nije desilo za sto godina 19, 18. ili 17. veka.Ako veka.Ako danas nemamo svest o tome da i ovakva dokumenta i strateška orijentacija društava proizvodi posledice, ne za sto godina, nego za sedam jer je takav tok civilizacije vremena u kojem živimo, onda ćemo propustiti šansu da zaista razvijamo naše društvo.Daću vam samo jedan primer, koji vam ne izgleda vezan za ove izmene i dopune zakona koji su pred vama, to je buduća proizvodnja medicinskih sredstava, vakcina i drugih medicinskih sredstava kao jedna od verovatno ključnih grana privrede i na to će se odnosi i ovaj zakon.Pre retko ko je mogao da predvidi da će pola radne snage boraviti na internetu i da će poslovi koji su poslovi softvera, razvoja digitalizacije polako preuzimati primat. Da bi shvatili koliko je važno držati korak, onda moramo znati značaj toga što se usklađujemo sa EU, sa direktivama. Zbog toga što su počeli da drže korak sa budućnošću pre nas. Zbog toga što su izmislili svoju budućnost pre nas. Zbog toga što su nam prijatelji i partneri nezaobilazni budući u članstvu u članstvu u EU.Jednako tako je važno da ne ispuštamo iz vida neophodne kritike na primenu postojećih propisa i da ne ispuštamo iz vida šta kroz tu kritiku možemo i za ovaj Zakon o privrednim društvima da predložimo da načinimo boljim.To se može jedino ako narodni poslanici slušaju one na koje se zakon neposredno odnosi i ako mi iz izvršne vlasti slušamo narodne poslanike. Kada se izgradi temeljito takav razgovor, kada jedni druge budemo slušali i čuli i razumeli, onda ćemo dokazati i u 21. veku da je tačna stara narodna poslovica - Loša uprava, gotova potreba, dobra uprava, dobro vreme i za ljude i za zemlju.Hvala vam na dosadašnjim izjavama i na dosadašnjim opaskama, kritikama i predlozima, komentarima koje ste imali o ovom zakonu. Pažljivo ćemo slušati i u popodnevnom delu, sa nadom da će se naš zajednički posao okončati tako da ćemo imati potpuno jasnu i i eks-post analizu prethodnog zakona i dobro procenjenu eks-ante analizu potrebe odredaba koje su pred vama za glasanje. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženoj ministarki na dodatnim pojašnjenjima i objašnjenjima.Prelazimo na listu govornika.Prvi je na listi predstavnik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke, uvaženi narodni poslanik Milija Miletić.

na jugoistoku i ostalim delovima Srbije. Inače, ovde sam u Skupštini izabran sa liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu" i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku. Dolazim iz Svrljiga, a to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, koji je najlepši grad u Srbiji.Uvažene kolege, poštovana ministarko, predlozi ovih zakona vezani za privredna društva su još jedna dobra stvar koja će biti pozitivna za sve naše privredne subjekte, što će dati mogućnost da se u narednom periodu neke stvari olakšaju, da se neke stvari vide, koje do sada nisu mogle.Najbitnije od svega toga jeste da se u ovim teškim vremenima, kada je kovid, da se iznađe mogućnost i stavi akcenat na sve one privredne subjekte koji žive i rade u područjima gde je četvrta grupa nerazvijenosti, u opštinama koje su devastirane,

za razvoj Republike Srbije, gospođom Slađanom Backović, koja u okviru svojih nadležnosti maksimalno radi svoj posao za dobrobit svakog privrednog subjekta, bilo gde da radi, da li u Svrljigu, Nišu, Subotici,

Jer, ne mora sve ono što je važno u Srbiji da bude u Beogradu, može nešto da bude i u Nišu i u našim drugim regionima.Jedna od bitnih stvari jeste nadležnost Ministarstva privrede, koje je predlagač ovog zakona. Uvažena ministarka koja vodi ministarstvo je pokazala da ima znanje i iskustvo da one stvari koje su rađene su sve pozitivne stvari i ja očekujem da ćemo imati mogućnost da u periodu koji dolazi, u toku ove naredne 2022. godine, da se u okviru Ministarstva opredele sredstva

da tim ljudima obezbedimo radna mesta, da tamo ostanu da stvaraju svoje porodice.Poseban akcenat stavljamo i na seoska područja, gde je još teža situacija. U tim područjima, ukoliko se otvori neki privredni subjekt, pa bilo to i zadruga ili nešto slično, to će stvarno dati mogućnosti da tamo ljudi ostanu, da funkcionišu, da rade, da stvaraju porodice i da tamo mogu od svog rada da žive.Kao

je to velika stvar za nas.Jedna od bitnijih stvari jeste tranzicija, razvoj i sve one stvari koje su negativne da ostavimo iza nas, da gledamo napred, jer samo kad gledamo napred, možemo raditi za našu decu i decu naše dece.Još jednom, ja ću glasati za predloge zakona jer mislim da su ispravni i dobri za sve nas.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kraljevine Norveške ima svoj smisao u tome da koristeći režim slobodne trgovine mi izvozimo poljoprivredne proizvode u Norvešku, pošto ona nema jaku poljoprivrednu proizvodnju.Jedan od artikala koje smo izvozili u prošlim godinama i koji je uspešno našao svoje tržište u Norveškoj jeste med. U jadarskom kraju med je u prošloj godini, tj. poljoprivrednici iz tog kraja su zaradili, pčelari, oko 11 miliona evra na tom medu. Kada "Rio Tinto" bude počeo proizvodnju na osnovu niske rudne rente koju mi imamo, jednu od najmanjih u evropskim zemljama i u Evropi, plaćaće oko 74,6 miliona evra godišnje državi Srbiji i u budžet građana Srbije. Kako neke preliminarne analize pokazuju, zarađivaće oko 600 miliona evra godišnje.Dakle, da bi ovaj ugovor koji danas treba da izglasamo ovde imao svoj smisao, mi treba da imamo šta da proizvodimo i šta da izvozimo u Norvešku.

a mi još uvek ne znamo kakav će tehnološki proces koristiti za izdvajanje litijuma iz rude jadarita. Do sada dva poznata tehnološka procesa podrazumevaju velike količine sumporne i još agresivnijih kiselina i velike količine otpadnih voda. Oni pominju neki treći proces koji još uvek nismo imali priliku da vidimo i još uvek ne postoji studija o ekološkom riziku vezano za kompaniju "Rio Tinto" koja bi trebalo na području Jadra da krene da iskopava rudu i da je ekstrahuje, da dođemo do litijuma.Dakle, mi jednoj korporaciji koja ima vrlo ružnu ličnu kartu o tome kako je radila po svetu,

Ona ima čak i neke veze sa pokretima i organizacijama iz Drugog svetskog rata, koje su ostavile strašan trag u čovečanstvu.Tako da, jednoj takvoj korporaciji mi dozvoljavamo da ima upliv u naše institute, da ima upliv i uticaj, lobiranje na naše fakultete, da na neki čudan način one koji sutra treba da rade analizu toga kakav će biti uticaj te korporacije i njenog rada na našu ekologiju, znači ti stručnjaci imaju grantove koje finansira „Rio Tinto“.Dakle, država nije jeftina, država nikad nije bila ekonomski isplativa, država je skupa i služi da brani jednu zajednicu od predatora kakve su međunarodne korporacije, pogotovo one koje imaju domicijalno uporište u Australiji, u Australiji, SAD, Britaniji, Francuskoj, mnogim drugim zapadnim zemljama. Jer, ono što se zna jeste da je globalizacija jedan priroda proces, proces koji treba podržati, čovečanstvo treba da se povezuje, ali globalizam je jedna totalitarna ideologija koja pokušava ceo svet da pretvori u roblje zapadnih korporacija i njihovog profita.E, pa vidite, drage kolege iz SNS, verovali ili ne, vas su glasači glasali da jačate državu i da štitite njihove interese u odnosu sa takvim predatorima. Nažalost, u odnosu prema „Rio Tintu“ ja tu zaštitu još uvek ne vidim, dok ne budete ima dali dozvolu ne znači ni da ćete ih podržati, ali u međuvremenu prespavali ste to da „Rio Tinto“ lobira kroz Srbiju i spreman je da nas dovede u situaciju da sve što smo imali od poljoprivredne proizvodnje u Jadarskom kraju nestane, da se 19 sela koja su izuzetno živa i naseljena rasele, da ako je neka od one dve tehnološke obrade jadarita u igri otpadnim vodama zagade ceo sliv Drine, da nas dovedu u situaciju da i Beograd i možda mnogo veći deo Srbije ostane bez vode i bude na udaru jednog ekocida.Moramo da znamo i šta nam je strateški razvoj Srbije u 21. veku. U ovom trenutku jedna slovenačke korporacija velike konglomerate zemljišta uzima u Banatu i tamo će graditi organsku hranu. Izgleda da nama ostaje još samo da se uzdamo u njih da će se suprostaviti „Rio Tintu“ jer ni njihova organska hrana neće moći da bude konkurentna ako ono dođu ovde, ali se nadam da će SNS i njena vlast ipak smoći snage da pre Slovenaca reaguju na „Rio Tinto“ i da im ne dozvole da mešetare po Srbiji.Hvala.

Hvala, potpredsednice Kovač.Dame i gospodo narodni poslanici, vrlo je interesantno da čujem ovakve stvari od gospodin Gliša prema kojem imam jako veliko uvažavanje.Koliko uvažavanje.Koliko se sećam, gospodin Glišić je nekada bio i delio istodobno mišljenje i političke stavove sa ljudima i čovekom koji se, recimo, za primer slikao, fotografisao ispred fabrike „Teklas“ u Vladičinom Hanu i učestvovao u kampanjama koje su se zasnivale na tome da Srbiji nisu potrebne strani i direktni investitori, da nam nisu potrebne investicije, bez ijednog predloga, bez ijedne ideje ko će to da investira u Srbiju, kako će da investira u Srbiju i na koji način ćemo mi ovde da učino ovde sve da zaposlimo građane Republike Srbije.To je prosto neverovatno da neko danas može da se bavi politikom na takav način, dakle u 21. veku. Ljudi, najbitnija stvar za jednu zemlju, i mi se ponosimo time, ponosimo time, SNS se ponosi time što je uradila sve i što činimo sve da zaposlimo svakog građanina Republike Srbije, što činimo sve da svako ko završi zanat, ko završi fakultet, ko završi univerzitet ima mogućnost i priliku da se zaposli. Mi smo ti koji su uveli ono što nam je bilo najpotrebnije.Sećate se, gospodine Glišiću, do 2012. godine kakva je privatizacija urađena? To treba da govorite u tom kontekstu špekulativnih privatizacija, pljačkaških privatizacija. Mi smo ove doveli najbolje moguće svetske investitore. Nemojte uopšte da sumnjate u to. Ne samo kada je u pitanju „Rio Tinto“, da kada svaka kompanija kada želi da uloži u Srbiju da mora da ispuni određene uslove i standarde. I to je normalno.Ono što mi želimo ovde da uradimo, je da napravimo samo jednake uslove i za strance

da svi oni koji žele da investiraju ovde u Srbiju ispune sve standarde po pitanju socijalnih, radnih, naravno i ekoloških standarda koji su važni za dalji život i napredak naših građana i naše zemlje. Hvala. Sad je gospodin Marinković doveo do toga da dajem pravo na repliku, naravno, narodnom poslaniku Vladanu

što ste pomenuli gospodina sa kojim sa nekad bio politički saveznik, ima njih više, ne znam na koga ste tačno mislili, ali uvek sam se sa njima razilazio onda kada više idejno nismo bili na istim pozicijama, i po cenu da ne budem poslanik i po cenu da ne budem u vladajućoj koaliciji, kako je to danas slučaj.Ono o čemu bih se složio sa tim gospodinom koji je kritikovao strane investicije nije ono što ću reći ja ili on ili vi, već ono što će reći gospodin Jože Menciger, čovek koji je bukvalno omogućio Sloveniji da u jednom periodu uradi uspešnu tranziciju, čovek koji je omogućio Sloveniji da u trenutku kada mi prodajemo naše banke stranom kapitalu, a to je 10 godina kasnije od njih, od njih koji su ušli u tranziciju, da tada i oni prodaju svoje banke, što znači da su 10 godina radili na jačanju svog bankarskog sektora.Taj gospodin je rekao, da strane investicije same ne mogu da pokrenu nijednu privredu, da nikad nisu uspevale da pokrenu same nijednu privredu, da je strani investitor zainteresovan samo za svoj profit, a nekadašnji predsednik vaše stranke, gospodin, Tomislav Nikolić je i u kampanji govorio da strane investicije našu državu i privredu koriste kao matericu koja oplođuju svoj profit i onda odlaze kada im to više ne odgovara.Dakle, moramo da postavimo pitanje stranih investicija, a jedno o pitanja koje se vezuje i za ono što sam malopre rekao, jeste da najveći konglomerat zemljišta u Banatu koji će proizvoditi organsku hranu u Srbiji drže slovenački državljani. Postavlja se pitanje, kako pod vašom vlašću nije se desilo da to bude neki naš domaći, pa možda i državni investitor koji bi to uradio?Nisam siguran ako tretirate domaće i strane investitore, a razumljivo je zašto privilegovanu držite strane investitore, jer ne radite ništa drugo, nego ono što naša politička klasa radi već 20 godina, jer smo u stanju meke okupacije i pod kontrolom njihovih lobija. Hvala

pominjali ste i Tomislava Nikolića koji je tada bio u pravu kada je to govorio, jer jesu tada stvarno do 2012. godine, tu je i on potpuno u pravu i vi ste u pravu, da je Srbija na neki način bila dominion, bila neka vrsta prelata i nije tajna, mi to stalno govorimo, da su neki strani ambasadori i određeni centri moći iz inostranstva čak imali mogućnost ovde da određuju ko će da bude ministar, ko će da vodi privredu, ko će da vodi finansije ove zemlje. Ništa drugo nismo mogli ni da očekujemo i rezultat krajnji je bio, 2012. godine da je naša ekonomija bila pred bankrotom.Na svu sreću, 2012. godine, je došao neko ko ima viziju Srbije i neko ko je uspeo da izbalansira, upravo i strane i domaće investicije i da ih stavi u potpuno isti red. Mi prema ekonomiji i prema tržištu, prema ekonomskom razvoju imamo isti odnos prema svima. Ovde su svi ljudi jednaki, kako u socijalnom smislu, tako i u ekonomskom smislu i po pitanju ekonomskih, i svih drugih sloboda.Mi želimo da ovde investiraju svi. svi. To je velika prednost Srbije, zato što, ne znam zašto se bojite toliko stranih investitora. Nas apsolutno zanima da investitor, odakle god da dođe, da li je to Slovenija, da li su to Emirati, da li je to Južna Koreja, da li je Japan, da li je Nemačka, da ispunjava sve one standarde koji se tiču radnih prava, socijalnih prava, da ulažu u te kompanije, da ulažu u njihov razvoj, da ulažu u nove tehnologije.Pogledajte, gospodine Glišiću, fabrika

će biti u toj fabrici. To znači da smo mi sada prešli potpuno tu fazu od onih poslova i investitora koji su zahtevali tu tzv. radno intenzivnu radnu snagu. Sada nam je potrebna visoko kvalifikovana radna snaga. To govori o tome da najbolji investitori dolaze u Srbiju i mi sada imamo najbolje iz Nemačke, Amerike, iz EU, iz svih zemalja koje dolaze ovde.Nemojte da sumnjate da je to tako i kada je u pitanju poljoprivreda, a i te kako vodimo računa da sve naše resurse zaštitimo. zaštitimo. Takvu politiku ćemo voditi u narednom periodu.Hvala. Hvala.Gospodine Marinkoviću, i meni je izuzetno bitno da se rasprava u Skupštini pretvori u debate. Znam da će me mnoge kolege iz radikalne opozicije i prozapadne opozicije osuditi zbog toga što ne koristim ovu priliku da vređam i napadam vas koji se sa mnom ne slažete.Takođe, mislim da opozicija treba da daje predloge i zbog toga, kada kažete da se plašim stranih investitora, plašim se. Krupni kapital, korporacije, obično nemaju nikakva patriotska osećanja, ali ona koja dolaze sa političkog zapada, imaju jedan manir predatorskog ponašanja, koje pokazuju kao u slučaju Geoksa, da kada im profit više nije bitan odlaze i ostavljaju dosta problema nama koji smo im dali mogućnost da zarade taj profit.Nasuprot tome, ima stranih investicija, ima onih država koje dolaze i koje ovde rade po čuvenom vin-vin principu. Da i nama bude dobro da i njima bude dobro. To je samo zbog toga što njih kontrolišu njihove države i ne dozvoljavaju im da se razobruče i da vladaju nad svojim državama. Tu pre svega mislim na Kinu, na Rusiju i na mnoge druge zemlje koje će dolaziti ovde i ostavljati svoj kapital i na našu korist i na njihovu korist.Međutim, predlog jeste ono što vaša vlast zanemaruje, a pokazuje da je zanemarila zato što je ukinula ministarstvo za dijasporu, svela na nivo kancelarije, čak često ni tamo nije bilo određeno ko je direktor kancelarije, a dijaspora naša, je u stvari jedini deo stranih investitora koji ima emotivni odnos prema ovom prostoru, koji kada dođe ovde investira, ima želju da ostane, možda i da se vrati.Tako da, mislim da mi potpuno u vremenu sankcija, subvencija, ukidanja slobodnog tržišta, što upravo rade zapadne zemlje, imamo pravo da damo privilegovan položaj našim domaćim investitorima i privilegovan položaj ljudima koji dolaze iz dijaspore naše, a koji hoće ovde da investiraju. To je predlog „Narodne mreže“ i moj lični predlog, a vi vidite da li vam odgovara. Gospodine Marinkoviću, i vi ste bili predsedavajući, znate da je moje pravo da odlučim, ali se držite striktno dva minuta i zatvaramo Hoću i kraće, naravno.Samo jedan kratak odgovor o čemu je gospodin Glišić pričao. Znači, vi ste i te kako svesni da ova vlast i Vlada Republike Srbije sa raširenim rukama prima investicije iz svih delova sveta. Vi ste govorili o kineskim, ruskim investicijama. Dakle mi ne pravimo nikakvu razliku, između toga odakle investitori dolaze, iz koje zemlje, i to je jedan od najvećih rezultata Aleksandra Vučića što je uspeo od Srbije da napravi zemlju koja je interesantna za investiranje svima u svetu.Mi smo, upravo kroz te dobre ekonomske odnose, stvaranje dobrog i prijateljskog ambijenta za sve njih koji dolaze ovde, investiraju i zainteresovani su da investiraju, poboljšali svoj geopolitički položaj.Isti taj Aleksandar Vučić je u Vašingtonu i u Briselu imao snage i imao dovoljno suverenosti i liderstva da kaže i Amerikancima i našim evropskim partnerima, mi želimo investicije iz EU, i iz Amerike, ali Kinezi rade dobar posao u Boru, Kinezi rade dobar posao u Železari u Smederevu, utiču i te kako na naš izvoz, zapošljavaju u Smederevu pet i po hiljada ljudi, desetine malih i srednjih preduzeća su vezane za rad Železare u Smederevu.Mi smo spasili, Aleksandar Vučić je spasio i Smederevo, i Železaru i RTB Bor, kao što je u poslednjih nekoliko godina celu Srbiju povezao infrastrukturno i danas Istočna Srbija se podiže, modernizuje se, nije više pupak ove zemlje i nismo više u situaciji da se narod iseljava i odlazi na neka druga mesta zbog traženja posla i boljeg života.Danas je, gospodine Glišiću, Srbija dobro mesto za život i dobro je kada govorimo o tim ideološkim razlikama i o strategijama ko nam je potrebniji kada su u pitanju investicije, ali verujte da ova država ima dovoljno i snage i znanja da dovede najbolje ovde, jer Srbija zaslužuje najbolje zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj politici i njegovom patriotizmu.Hvala.

narodni poslanici, poštovana gospođo ministarka, poštovani predstavnici nadležnih institucija, kratko moram da se osvrnem, prosto mislim da je neuputno da mi u skupštini slušamo nekakve katastrofične najave. Moram da povezujem, ja sam to čuo pre neki dan i u Skupštini grada Beograda.Naime, jedna od kritika ispred zgrade je bilo da ako se izgradi Metro i njegov depo da će Beograd ostati bez vode. Ovde smo čuli od poslanika da ako dođe do iskopavanja litijuma da će, takođe Beograd ostati bez vode, što je naravno je gospodin Gojko Palalić sjajno govorio upravo na ovu temu i samo ću podsetiti. Angela Merkel kada je bila rekla je da je Nemačka zainteresovana za iskopavanje litijuma, za proizvodnju baterija i za proizvodnju električnih automobila, i na to se nadovezao i predsednik Vučić da je to neviđena razvojna šansa Srbije. Mislim da je gospodin Gojko Palalić juče pominjao da je to nekakav godišnji obrt investicioni od 17 milijardi evra i to je neviđena šansa.Zato se toliko vrišti protiv ovih velikih projekata, jer ukoliko se oni oni ostvare, a ostvaruje se polako jedan po jedan, opozicija praktično na narednim izborima, 2022, 2026. godine, koje god hoćete godine, praktično ostaje bez šanse, ali Srbija ima onda šansu.Što se tiče ovog seta zakona, imamo četiri. Prosto, moramo da kažemo da ova četiri zakona, dakle o privrednim društvima, Sporazum sa Norveškom, o javnim nabavkama i Komisiji za nabavke, i Komisiji za hartije od vrednosti, znači ova četiri zakona su nasleđe i ono što ostaje iza predsednika Vučića.Zbog toga je od krucijalne važnosti i za ova četiri zakona da utvrdimo šta ostaje iza predsednika Vučića, ali i da utvrdimo i šta ostaje iza Đilasa.Naime, tajkun Dragan Đilas koji je vlasnik stranke, što je vrlo čudno, ali je tačno, SSP i kompanije „Multikom“, u kojoj inače rade svi njegovi funkcioneri, pa su u dvostruko zavisnom položaju, je pre neki dan, juče, na društvene mreže i medije okačio svoju sliku sa sledećim tekstom – Vučić će otići brže nego što misli, a kada ode po njemu se u Srbiji ništa neće zvati, jer iza njega ništa ostati neće.Inače, na ovoj Đilasovoj slici iza njega je srpska zastava. Međutim, Đilas je u Vašingtonu opet pre neki dan lobirao za Kurtijeve i albanske interese i to 100%, i tada je sve Srbe na Kosovu nazvao kriminalcima i onda bi tačnije bilo da je Đilas na ovu svoju sliku okačio albansku zastavu, jer on je njihov lobista i Kurtijev partner ovde, obojica žele da budu partneri.Sad zaustih da kažem da se po Đilasu u Srbiji ništa ne zove, mislim netačno je. Zaustih da kažem da ništa nije iza Đilasa ostalo, opet je netačno. Po Đilasu u rečnicima postoji sinonim, Đilas je postao sinonim. Kad se kaže Đilas - za pljačku i lopovluk, to je ostalo.Međutim, šta je još ostalo iza njega? Iza tajkuna Đilasa je ostalo njegovo porodično nasilje kada je napao bivšu suprugu i njene roditelje u prisustvu dece. Iza Đilasa su ostale modrice na licu njegovog bivšeg tasta, penzionera. Iza Hazija i na Đilasa je ostala nezakonito izgrađena rijaliti kuća „Velikog brata“ na zemljištu dečije ustanove „Pionirski grad“ i pacovi i đubre u toj kući danas.Iza tajkuna Đilasa su ostale desetine hiljada Roma i njihove dece kojima je sravnio kuće sa zemljom, a onda ih potrpao u kontejnere po obodima šuma Beograda, a sve za potrebe drugog tajkuna koji je gradio upravo na lokacijama gde su živeli Romi.Iza tajkuna su ostale psovke u Skupštini grada kada je psovao odbornike 2008. u oktobru i psovke 2018. godine upućene siromašnim studentima koji su mu dobacivali da je lopov.Iza Đilasa su ostale pretnje policajcima na dužnosti više puta, povređivanje 140 policajaca prilikom napada na Skupštinu Srbije, koje je upravo on organizovao i podržao. Iza Đilasa je ostala, to nije manje važno, uništena Demokratska stranka, koju je on uveo u dužničko ropstvo.Iza Đilasa je ostala opljačkana Direkcija za gradsko građevinsko zemljište u iznosu od 291 neverovatni milion evra. Iza tajkuna Đilasa je ostao dug Beograda od 1,2 milijarde evra. Iza tajkuna Đilasa je ostala lažna nagrada koju je sam sebi dodelio za naj menadžera, koju je platio 9.000 funti prevarantima iz Engleske, iz Oksforda, da bi sebe okitio tom lažnom nagradom, koju i dalje ima.Iza tajkuna Đilasa je ostao opljačkani budžet Beograda u iznosu od šest miliona evra prilikom rekonstrukcije Bulevara. Opljačkan je iznos od osam miliona evra za fiktivne konsultantske usluge u vezi Mosta preko Ade, pa onda u iznosu od šest milina evra prilikom ugradnje falš kontejnera i opljačkani budžet grada u iznosu od 100 miliona evra prilikom same gradnje Mosta preko Ade koji je izgrađen na pogrešnom mestu i na potpuno pogrešan tehnološki način, preskup, naravno.Iza tajkuna Đilasa je ostao profit njegovih kompanija od 619 miliona evra dok je obavljao tri državne funkcije tokom 10 godina. Iza tajkuna Đilasa je od 2017. godine do sada ostalo 500 masovnih tužbi protiv medija i pojedinaca i novinara i urednika, koje je podneo ne bi li ih sprečio da govore, pišu i istražuju to kako je zaradio onih 619 miliona evra.Iza Dragana Đilasa je ostao napad na RTS koji je on organizovao i u kome je učestvovao. Iza tajkuna Đilasa je ostao opljačkani RTS, prilikom trgovine sa sekundama, vremena za oglašavanje sa njegovim kompanijama.Iza tajkuna Đilasa su ostale spaljene knjige Gorana Vesića i proganjanje porodice Gorana Vesića. Iza tajkuna Đilasa je ostalo svakodnevno, višegodišnje proganjanje i dehumanizovanje svih članova porodice Aleksandra Vučića.Iza Dragana Đilasa, tihim glasom to kažem, su ostale intimne fotografije sa kriminalcima i narkodilerima Dabovićem, Japancem, Jeremićem, Bakićem i Filipovićem. Iza ligerha činjenica, ostaje činjenica da je on kukavica koja nema hrabrosti da se kandiduje ni za jednu funkciju ni na kom nivou u državi.Iza tajkuna Đilasa ostaje, naravno, njegov dragi brat Gojko, koji se silno obogatio uz brata, suvlasnik ili direktor mnogih kompanija svog brata Dragana.Iza tajkuna Đilasa je ostao ogroman broj njegovih saradnika iz doba dok je bio gradonačelnik. Njih imenom i prezimenom neću ih sada čitati, 54, koji su uhapšeni pod optužbama da su oštetili budžet grada Beograda za silne milione evra. Iza tajkuna Đilasa je jedan od ovih, samo ću ga pomenuti, ostao Aleksandar Bijelić, kao nekakvo siroče, bivši Đilasov gradski menadžer, koji je uhapšen zbog sumnje da je u toku rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra zloupotrebom položaja oštetio budžet Beograda za šest miliona evra. Optužnica je nedavno potvrđena.Iza Iza tajkuna, i to je važno za sve građane, su ostale niske prosečne plate od 40.000, to je 2012. godine.Iza tajkuna Đilasa je ostala jedna od najnižih stopa zaposlenosti od 44% svega. Iza tajkuna Đilasa je ostala ogromna stopa nezaposlenosti od čak 25%. Iza tajkuna Đilasa je ostalo povećanje broja nezaposlenih od 302.000, znači, sa 433.000, kada su došli na vlast, na kraju 2012. godine je bilo 735.000 nezaposlenih.Iza tajkuna Đilasa ostaje činjenica da je on šef političkog krila mafije. Iza tajkuna Đilasa ostaje politika kojom on i Marinika srpski narod proglašavaju genocidnim. Iza tajkuna Đilasa ostaje činjenica da je nedavno u Vašingtonu sve Srbe na Kosovu i Metohiji nazvao kriminalcima. To ostaje iza Dragana Đilasa.Šta ostaje iza predsednika Vučića? Iza predsednika Vučića ostaje uspravljena Srbija, ostaje vakcinisana Srbija. Iza predsednika Vučića ostaje Srbija koja proizvodi vakcine. Iza predsednika Vučića ostaje sačuvana i izgrađena Srbija. Iza predsednika Vučića ostaje spasena ekonomija i činjenica da je spasao Srbiju od bankrotstva. Iza predsednika Vučića ostaje značajan ekonomski rast i podignut značajno kreditni rejting Srbije i znatno bolji životni standard nego do 2012. godine i ostaje niska inflacija.Iza predsednika Vučića ostaje stabilan kurs dinara i povećane devizne rezerve. Iza predsednika Vučića ostaje obiman razvoj sportske infrastrukture i sporta uopšte. Iza predsednika Vučića ostaje opšta renesansa društva, ekonomije, poljoprivrede, gradnje, vojske i još mnogo toga.Iza predsednika Vučića ostaje značajno stipendiranje i zapošljavanje mladih. Iza predsednika Vučića ostaju ogromna ulaganja u sve nivoe obrazovnog sistema. Iza predsednika Vučića ostaje izgradnja i kapitalna rekonstrukcija objekata na Kosovu i Metohiji, srpskom Kosovu i Metohiji. Iza predsednika Vučića ostaje organizovana nikad veća i nikad organizovanija finansijska pomoć Srbima na KiM.

Iza predsednika Vučića ostaju spomenici Stefanu Nemanji i Bori Pekiću. Iza predsednika Vučića ostaje Beograd na vodi. Iza predsednika Vučića ostaju stotine kilometara novih autoputeva. Iza predsednika Vučića ostaje novi Žeželjev most u Novom Sadu. Iza predsednika Vučića setimo se, spašeni penzioni fond, ostaju povećane penzije, ostaju povećane plate. Prosečna zarada u ovo Vučićevo doba avgust prosečna zarada je 65.000 dinara.Iza predsednika Vučića ostaje stopa nezaposlenosti od svega 10%. To su podaci iz 2019. godine. Iza predsednika Vučića ostaje smanjena nezaposlenost sa 25% na 10%. Iza predsednika Vučića ostaje činjenica da je smanjio broj nezaposlenih za 420.000 i ostaju povećane zarade od više od 50% u odnosu na 2012. predsednika Vučića ostaje činjenica da po projekcijama MMF-a i Evropske komisije Srbija ima najmanji pad BDP-a u Evropi od samo 1,5%. Iza predsednika Vučića ostaje i reforma poreske uprave i tri nove kovid bolnice i ogromna ulaganja u zdravstvo i nove železničke pruge i najmoderniji ostaje klinički centar na Balkanu, onaj koji je završen u Nišu. Iza predsednika Vučića ostaje i ostaće i skori dovršetak Kliničkog centra Srbije.Iza predsednika Vučića ostaje, i to je jako važno, budžetski fond za lečenje u inostranstvu, pogotovo dece. Iza predsednika Vučića ostaje organizovana briga o obolelima od retkih bolesti, naravno, i dece. Iza predsednika Vučića ostaje zakon kojim se podstiče rađanje, ostaje briga o osobama sa invaliditetom. Iza predsednika Vučića ostaje značajno podignut nivo zaštite životne sredine. Iza predsednika Vučića, sa ovim u vezi, ostaje uređena deponija Vinča, koja se uskoro završava sa izgrađenom fabrikom i energanom na samoj deponiji.Iza predsednika Vučića ostaju rekonstruisani Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, ostaje novi Zakon o ćirilici, ostaje novi Naučno-tehnološki park na Zvezdari, ostaje Srbija kao lider u stranim ulaganjima. Iza predsednika Vučića ostaju spašena Železara Smederevo, basen Bor i "Galenika".Iza predsednika Vučića ostaje stotine investicionih projekata, gde se dovode strani poslodavci koji su otvorili, ja mislim, uskoro ćemo doći i do 100.000 radnih mesta širom Srbije.Iza Vučića ostaje spašen i uzdignut „Telekom“, koji je pre neki dan potpisao strateški Sporazum sa „Vodafonom“ i strani investitori prognoziraju da trenutno sada „Telekom“,

nacionalni avio-prevoznik, ostaje uzdignut aerodrom „Nikola Tesla“, ostaje veliki razvoj turizma u Srbiji.Iza predsednika Vučića ostaje značajno podignut ugled Srbije u svetu, ostaje jačanje vojske, kupovinom novih sistema naoružanja, aviona, helikoptera. Iza predsednika Vučića ostaje značajno razvijena srpska namenska, vojna i odbrambena industrija.Iza predsednika Vučića ostaje novoizgrađena zgrada RTV. Iza predsednika Vučića ostaje obnovljena dodela stanova pripadnicima snaga bezbednosti.Iza predsednika Vučića ostaje smanjena stopa kriminaliteta, ostaje uspešna borba protiv korupcije, ostaje uspešna borba protiv kriminalnih klanova. Iza predsednika Vučića ostaju značajna ulaganja u pravosuđe, izgrađeno i rekonstruisano više od 40 objekata pravosuđa. Iza predsednika Vučića ostaje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.I vezano za Beograd, jer nije manje važno, iza predsednika Vučića ostaju rekonstruisani ili izgrađeni:

plato ispred crkve Svetog Marka, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, sve je to rekonstruisano, Ulica vojvode Stepe i kružni tok Autokomande, Brankov most, severne pristupne saobraćajnice „Mostu na Adi“, pristupne saobraćajnice stanici Prokop i otvorena prva faza stanice, stadion Tašmajdan, pristupne saobraćajnice od Tošinog bunara do „Mosta na Adi“, Bulevar heroja sa Košara, garaže Obilićev venac, Zeleni venac, Masarikova, ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana. Iza predsednika Vučića ostaje velelepna fontana Slavija.U budućnosti iza predsednika Vučića će ostati nešto što je već u toku, ali što će biti realizovano: metro u Beogradu, pruga Beograd – Budimpešta, još stotine kilometara autoputeva, završena stanica Prokop, završen „Beograd na vodi“ i urađena cela Sava promenada, nova autobuska stanica u bloku 42, novi savski most na mestu starog tramvajskog, obilaznica oko Beograda, nacionalna veletržnica, novi Muzej Beograda i ostaće, ne manje važno za ekologiju, u budućnosti i pet novih fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu.Iza predsednika Vučića u ovih devet godina ostaju ubedljive pobede na izborima na svim nivoima vlasti od 2014. godine do danas. To ostaje ili će ostati iza predsednika Vučića, to je njegova ostavština. Naveo sam samo deo i završavam uskoro.Kako sam ja noćna mora i može biti neželjeni glas savesti koji inače Đilas nema, poručujem Đilasu da je zaboravio da čoveka čine dela, a ne prazne reči ili bogatstvo koje je pokrao. Čoveka ne čine table na kojima piše Dragan Đilas vlasnik „Multikoma“ ili vlasnik SSP-a. Čoveka ne čini 619 miliona, niti 24 miliona u nekretninama, niti 68 miliona evra na 53 računa u 17 zemalja. To čini Dragana Đilasa, a predsednik Vučić se za 28 godina bavljenja politikom nije obogatio, niti su se obogatili članovi njegove porodice.Još jedna važna stvar. Iza predsednika Vučića će ostati činjenica da niti on, niti mi iz SNS, niti mediji koji nas podržavaju nismo demonizovali, dehumanizovali i napadali članove bilo čije porodice, pa ni članove porodice opozicionara, na primer, Đilasa, Jeremića, Marinike i ostalih. Pripadnici dela opozicije već godinama dehumanizuju sve članove porodice predsednika Vučića i u tome prednjači stranka Dragana Đilasa i đilasovski mediji. Stoga jedan savet Đilasu, kada objavljujete ovakva bezumna predviđanja šta će iza koga da ostane, okićena vašim selfijima, setite se velikog pisca Ernesta Hemingveja koji je, inače, naslov svog romana „Za kim zvono zvoni“ preuzeo iz legendarne pesme engleskog pesnika Džona Dona iz 16. veka, čiji deo glasi: „Nikada ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom“. Nemojte se, Đilase, brinuti šta će biti Vučićeva ostavština, već brinite o tragovima vašeg nečovještva. Živeo Aleksandar Vučić. Živela Srbija i hvala vam. Zahvaljujem, gospodinu Bakarecu.U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog časa, a sa radom nastavljamo u 15.00 časova.